**Stazić, Nenad (SDP)** A sada onda prelazimo na - Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2012. godinu, s financijskim pokazateljima. Vlada RH podnijela je Izvješće na temelju članka 6. Zakona o strateškim robnim zalihama. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješće ste primili na sjednici. Pitam, želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da uvaženi, Ivan Vrdoljak ministar gospodarstva, oprostite uvaženi zamjenik ministra gospodarstva Alen Leverić, izvolite. **Leverić, Alen** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo uvažene zastupnice i zastupnici, pred vama se nalazi izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2012.godinu iz kojeg je vidljivo da poslovanje s državnim robnim zalihama u izvještajnoj u izvještajnoj godini odvija sukladno odredbama Zakona o strateškim robnim zalihama propisanim važećim za proračun i proračunske korisnike te odlukama i zapisima Vlade RH. Spomenutim je zakonom određeno da se strateške robne zalihe stvaraju za osiguranje osnovne opskrbe i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti RH te u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko-tehnoloških ekoloških katastrofa. Robne zalihe mogu se koristiti za upućivanje žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofe, humanitarne pomoći te u slučaju sudjelovanja snaga RH u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu a robne zalihe se ne mogu koristiti za zaustavljanje poremećene stabilnosti na samom tržištu. Sukladno zakonskim odredbama objavljen je redoviti godišnji popis strateških robnih zaliha s danom 31.12.2012.godine. Popis je objavljen ukupno 84 lokacije, na 83 lokacije su propisane komisije, skladištara sudjelovali i predstavnici državnog inspektorata ili ovlašteni djelatnici ravnateljstva za robne zalihe. Djelatnici ravnateljstva bili su nazočni na 69 lokacija a gospodarski inspektori državnog inspektorata na 14 lokacija. Nadalje, iz izvješća je vidljivo da u strukturi strateških robnih zaliha u 2012.godini najveću vrijednost čine 15 vrsta proizvoda i to eurodizel gorivo sa 25, šator i vreće, poljski ležajevi i deke i posteljine 14, meso 10. Pšenica 9, mazut 7%, mesne i riblje i ostale konzerve 6% te cjelodnevni suhi obrok negdje 58%. Isto tako vidljivo da je izvršena popuna bilance strateških robnih zaliha nabavom robe u vrijednosti od 33,3 milijuna kuna i to 85 tona mesnih konzervi, 151 tonu mlijeka u prahu, 6 200 tona pšenice itd. Ono što je ovdje navedena sredstva ravnateljstvo svake godine utrošuje sukladno članku 16. Zakona o strateškim robnim zalihama na nabavu samih strateških zaliha a na temelju izvješća može se konstatirati da 2012.godini izvršen niz aktivnosti a osnovne karakteristike poslovanja bili su redovita i izvanredna kontrola stanja robnih zalihi, izvedeno je 38 nadzora, nat poštivanje ugovornih osoba, obaveza skladištara, izvršena je nabava strateških zaliha kao što sam rekao u iznosu od 33 milijuna kuna. Isto tako prihodi ostvareni s poslovanja s državnim robnim zalihama uplaćivani su na jedinstveni račun državnog proračuna. Troškovi i čuvanje i obnavljanje strateških robnih zaliha maksimalno su racionalizirani a popunjavanje zaliha kontinuirano se provodi i u skladu sa financijskim mogućnostima odnosno dostupnosti sredstva državnog proračuna i sredstva od redovnog poslovanja sa strateškim robnim zalihama ne dovodeći u pitanje funkcionalnost strateških zaliha. Naglasak u daljnjem poslovanju prvenstveno treba staviti na osiguranje sredstva za nabavu robe i popunjavanja bilanca i strateških robnih zaliha kako bi se moglo reagirati u Zakonu o predviđenim situacijama, revidiranje postojeće bilance i prilagođavanje iste trenutnoj gospodarskoj situaciji, daljnja modernizacija vlastitog skladišnog prostora te kontinuirano je postupno privođenje svrsi devastiranog skladišnog prostora na područjima od posebne državne skrbi kako bi se mogao isti dati u najam ili ostvariti financijska sredstva za poslovanje s robnim zalihama izmjena zakonskih propisa koji bi pridonijeli većoj pravnoj zaštiti strateških robnih zaliha.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Evo na raspravi je izvješće o stanju i upravljanju strateškim robnim zalihama za 2012.godinu s financijskim pokazateljima koje nam je uputila Vlada RH. Sve što se tiče robnih zaliha, od stvaranja, obnavljanja, osiguranja prostora za njihov smještaj i čuvanja pa do prava i dužnosti državnih i drugih tijela u upravljanju robnim zalihama uređeno je Zakonom o strateškim robnim zalihama. Isto tako zakonom je definirano za koje potrebe se one stvaraju. O tome je sad govorio zamjenik ministra, da ponovim ono najbitnije to je doba ratnog stanja, ugroženosti, opstojnosti države, prirodne nepogode, tehničko tehnološke i ekološke katastrofe i također kad se može kao žurna pomoć slati drugim državama. Ono što valja istaknuti je da Zakon o robnim zalihama isključuje njihovo korištenje za otklanjanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu osim u prethodnim slučajevima koje sam citirao Kad govorimo o pravima i dužnostima državnih tijela Zakon propisuje a to je navedeno i u izvješću da upravne, stručne i gospodarske poslove u poslovanju s robnim zalihama obavlja državno ravnateljstvo za robne zalihe koji svoje poslovanje kao upravna organizacija nastavlja u sastavu Ministarstva gospodarstva. Prije je bilo Ministarstvo gospodarstva, obrta i malog gospodarstva. Ravnateljstvo je za 2012.godinu sastavilo temeljna financijska izvješća i dostavila ih na propisanim obrascima nadležnom ministarstvu, financijskoj agenciji i državnom uredu za reviziju. Samo izvješće kao što vidimo sastoji se od osam izvještajnih dijelova koji svaki za sebe govori o pojedinom segmentu aktivnosti od financijskog prikaza stanja robnih zaliha, njihovog financiranja, do uloge robnih zaliha koje su možda premalo istaknute u reguliranju stanja u odnosu kada dođe do poremećaja u nekim gospodarskim tokovima, a izazvanih prirodnim nepogodama ili nekoj vrsti katastrofe. Robne zalihe moraju biti tako osposobljene da u takvim slučajevima interveniraju u što kraćem roku. Poslovanje svih koji su uključeni u poslovanje robnim zalihama, opskrbljivača, skladištara do primatelja njihovih roba iziskuje financijsku disciplinu i kontrolu jer upravo neodgovorno poslovanje bez kontrole u najvećem dijelu doprinijelo je visini nenaplaćenih potraživanja robnih zaliha. Zato je zanimljiva ova tablica sa strukturom potraživanja, kao i pregled potraživanja na dan 31. prosinca 2012. godine po tvrtkama koja su veća od 1 milijun kuna, kao i pregled isknjiženih potraživanja u 2012. godini. Isknjiženi su iznosi ukupno u visini od 37 milijuna 437 tisuća kuna koji se odnose na potraživanja nastala najvećim dijelom od 1991. do 2000. godine. Šteta što u izvješću nije navedeno koliko je od ovih 379 milijuna i 955 tisuća kuna isknjiženo u prošloj 2013. godini ili koliko se planira isknjižiti u ovoj 2014. godini i možda kasnijih godina. Isto tako zanimljivo bi bilo znati i u kojoj su godini nastala ta potraživanja. Od 2000. pa do ove 2011., odnosno '12. jer veliki su to iznosi. Vrijednost potraživanja na kraju 2012. godine iznosi 383 milijuna, a stanje vrijednosti zaliha 333 milijuna i vrijednost vlastitih skladišta 114 milijuna, odnosno ukupna vrijednost imovine 427 milijuna, a vrijednost većine kontaminiranih potraživanja 308,3 milijuna. Pozitivno je da je iznos potraživanja smanjen krajem 2012. godine u odnosu na 2011. godinu, isto tako i povećanje vrijednosti robnih zaliha poljoprivredno prehrambenim proizvodima. A što se tiče samog poslovanja ravnateljstva, vidljivo je da je nedostatak prihoda u 2012. pokriven viškom prihoda iz prethodnih godina, a neutrošeni dio moći će se utrošiti i u 2013. godini. I na kraju u izvješću naveden je pregled stanja robnih zaliha, broj i rezultati nadzora nad provedbama ugovora u skladištenju i korištenju roba strateških zaliha, navedeno da se vrši bolji izbor skladištara odabirom kvalitetnijih tvrtki, da se poduzimaju mjere za zaštitu i kvalitetu roba, a samo poslovanje robama strateških robnih zaliha vrši se uz kvalitetne instrumente osiguranja. Ravnateljstvo je obavljalo i ostale poslove od prodaje i nabave zaliha, prelokacije roba do realizacije odluka i zaključaka Vlade RH. U izvješću su pobrojane sve odluke Vlade, od odluke o davanju pomoći, obnavljanju strateških zaliha do prodaje zaliha javnim natječajem. Kolegice i kolege iz ovog izvješća može se zaključiti da je rad ravnateljstva u 2012. godini bio korektan, a sam sažetak rada sa osnovnim karakteristikama poslovanja robnih zaliha za 2012. godinu naveden je u završnom zaključku pa ga ja neću ponavljati. Klub HNS-a podržat će ovo Izvješće o stanju i upravljanju s robnim zalihama za 2012. godinu s financijskim pokazateljima. pokazateljima. Obzirom da ima još dosta vremena, evo ja bih jedno pitanje. S obzirom da dolazim iz kraja gdje su locirana 3 jezera hidro-akumulacija elektrane Varaždin, Čakovec i Dubrava, da su to jezera velikih površina, naše Perućko je najveće umjetno jezero u Hrvatskoj, ali moram reći da postoji i velika vjerojatnost havarija, odnosno mogućnost… … /Upadica Stazić: Ima li to ikakve veze sa robnim zalihama?/ … Ima, ima. Ima i nesreća, pitam s obzirom da nisam do 2012. vidio nigdje u opremi mogućnost, odnosno opreme koja bi služila za intervenciju u takvim slučajevima, dal je možda u 2014. godini predviđena su određena sredstva za nabavu takve opreme? Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa mogli bi reći na očigled jedno tehničko izvješće, ali tehničko izvješće koje možemo u principu podijeliti na 3 dijela i koje govori, možda svaki dio govori sam za sebe, međutim možda je najinteresantniji ovaj zadnji dio i s obzirom na ovo što nas pogađa ova zadnja 2 dana, a to su a to je da strateške zalihe nikada nisu bile dovoljno popunjene, od još ratnih vremena i uvijek možemo govoriti isto da nikad nisu dostatna sredstva ravnateljstvu ravnateljstvu za zalihe da popuni ta skladišta. Ali ono što bih želio reći, onaj tko se ne bavi materijalno financijskim knjigovodstvom, vrlo teško može pratiti ovo izvješće zato što nam nije koncept uglavnom dobro napravljen i to želim ovdje reći na početku, onda ću kasnije obrazložiti neke stvari iz jednostavnog razloga kad se podnosi izvješće da imate financijsko materijalno izvješće onda je jasno definirano kako se to radi. A vi ako ovdje pogledate tu se skače sa popisa zaliha, pa se onda govori o godišnjem obračunu pa onda imate tekstualne prihode, pa tekstualne rashode onda nam dolaze tablice, onda imate popis potraživanja i obveza i sastavni dio inventure. Prema tome, logična stvar bi bila da ovo izvješće … sa nekakvim uvodnim obrazloženjem iz jednostavnog razloga da ga mogu pratiti onikoji manje razumiju neke stvari, da se prikaže tablica primitaka i izdataka jel u tablici prihoda ako imate prihode iz prethodne godine onda ih morate naznačiti prihodi iz prethodne godine. jer ovdje tko gleda ovo izvješće ako gleda tablicu prihoda i ako gleda ovaj početni tekstualni dio nigdje nemate naznačeno da imate prijenos prihoda iz prethodne godine od 26 milijuna, tek na kraju kada imate rashode tablicu rashoda i kada obrazložite rashode onda tek govorite da dio rashoda koji je veći od prihoda u odnosu na 2012.pokrivate sa prihodima iz prethodne godine. dakle to je u ovom dijelu. Nakon toga bi bila logična stvar da se napravi jedan kompletan pregleda inventura koji bi trebao biti podijeljen u nekoliko segmenta. ove 83 kontrole koje su izvršene kod skladištara da tako kažem, kod kojih je država ili ravnateljstvo uskladištilo robne zalihe i da se tim izvješćem pokaže točno stanje tih zaliha jel ovdje ako ste primijetili tek na kraju negdje imate naznaku kod potpisa tih zaliha da kod jednog ili kod dva skladištara kod kojih je uskladišteno loživo ulje su utvrđeni manjkovi na nekakvih 500 i još nešto tisuća loživog ulja i da je utvrđeno da ima daleko više vode nego loživog ulja. Ali to bi trebao biti sastavni dio ono kada se govori o inventuri. I nakon toga treba ići tablica u kojoj se govori o ova tablica je kvalitetno napravljena i tu se nema šta prigovoriti. Međutim ono što je ključno gledajući na godine kada su nastale ove obveze to je jedan dio ratnih ili poratnih godina i pitanje je s obzirom u tekstualnom dijelu sam vidio ali to je negdje puno opet kasnije nije uz ove tablice pa kažem teško je to sve skupa povezati i pratiti, a to je recimo NAMA je dužna 129 milijuna kuna. I sada postavljam pitanje da li tih 129 milijuna u ovih 300 i još nešto milijuna potraživanja ili su to nekakva ekstra potraživanja. Ali s obzirom da NAMA ima veliku vrijednost imovine to su ove zgrade s obzirom da država ima potraživanja kod NAMA-e s osnova poreza s obzirom da državna Tvrtka Croatia osiguranje isto imala velika potraživanja kod što se tiče isto nekih obveza onda je logična stvar da i tih 139 milijuna sada se postavlja pitanje da li je u ukupnim potraživanja države prema NAMA-i se nalazi tih 139 milijuna ili su to nekakva dodatna potraživanja. potraživanja. Zato bi bilo dobro sistemski posložiti te tablice i onda tko čita to sve skupa jasno jel logična stvar ako vi napravite pregled potraživanja na dan 31.prosinca 2012.godine da popišete sve skupa ili da možda tu tablicu stavite da posebno naznačite poduzeća koja su u stečaju, a NAMA je u stečaju već desetljeće i više i onda onaj tko čita te tablice daleko mu je preglednije i ima jednu jasnu situaciju. ovako onaj tko malo manje se bavi sa financijama i ovim dijelom vrlo teško mu se snalaziti jer pređete 4, 5, 6, 7 stranica onda vam se vrati podatak koji je vezan na ono što ste pročitali na prvoj stranici. I jednu vrlo složenu temu dakle vrlo teško pratiti na takav način to je sugestija za buduće neko vrijeme jer ponavljam vraćate s teme na temu i onda na kraju imate prijedlog obveza. kada pogledate obrazloženje za te obveze ovaj tekstualni dio na 17.stranici vjerujte mi ja sam ga čitao nekoliko puta ali ga nisam mogao nikako razumjeti. Radi se o ovom kreditu za kupnju pšenice onda kažete da je ta pšenica prodata 100 milijuna skuplje nego što je kupljena pšenica, da je skladištenja pšenice bilo 76 milijuna znači po toj logici ostalo je negdje 24, 25 milijuna kuna, a tu se u tekstu dalje govori da je ipak taj tko je digao taj kredit za kupnju te pšenice ostvario 24 milijuna viška ostao dužan i da čeka odgovor od Ministarstva financija. Dakle jedna vrlo, vrlo čudna koncepcija izvješća i vrlo je teško pratiti. Dakle to vam se govori u ovoj točki 4.2 pregled obveze, obveze za zajmove i tuzemne kredite govorite o kreditu od 213 milijuna. Istovremeno u tekstualnom dijelu kažete da je obveza s osnova zajma od 213 milijuna kuna to je veli bilo 2004.temeljem odluke Vlade RH od 2005.i šeste veli ravnateljstvo je izvršilo prodaju otkupljene pšenice i ostvarilo prihode od 303 milijuna iz navedenog prihoda izvršeno je plaćanje troškova čuvanja itd. od 76 milijuna, ravnateljstvo je izvršilo povrat kreditnih sredstava od 226 milijuna. E sada ako se izvršio povrat kreditnih sredstava onda na koje se ovo zajmove ovih 213 milijuna odnosi? Dakle jer ovdje … /Govornik prebrzo govori, ne razumije se./ … 213,21 a ovdje se govori da su ostvareni prihodi i da je s osnova kredita to su znači kamate i glavnica vraćeno 226 milijuna. Pa prema toma ako je vraćeno onda ne može biti u pregledu obveza. Zato vam kažem da te tablice moraju sistematično biti posložene i onda kako ih čitate odgovori vam se sami nameću jer i ovoga ja nisam uspio iščitati s obzirom da se radi o potpuno identičnom iznosu. S jedne strane kaže da je toliki iznos zadužen s druge strane da je to vraćeno, s treće strane da Ministarstvo financija treba nešto odobriti. Nije mi jasno što treba odobriti ako je onaj koji je čuvao tu pšenicu temeljem odluke Vlade prodao tu pšenicu po daleko većoj cijeni nego što je platio i pokrio troškove skladištenja. Prema tome ne vidim kakve mu još obveze postoje. E sada mi ako izglasamo ovo izvješće ostat će na snazi ova zadnja rečenica, tijekom 2013.godine u suradnji s Ministarstvom financija nastojat će iznijet rješenje vezano za navedenu obvezu. E sada bi logična stvar bila s obzirom da je 2013.godina završila i s obzirom da je zamjenik ministra podnosio izvješće, da nam je rekao da li je po toj odredbi dogovoreno nešto s Ministarstvom financija … kažem slažući ove brojke nije jasno što se trebalo dogovorit pa vas ja lijepo molim gospodine zamjeniče da možda obratite pažnju na to jer vjerojatno sljedeće godine kad budemo raspravljali, zapravo ove godine o izvješću 2014., da nam se ne dogodi ista tablica, zapravo 2013. da nam se ne dogodi ista tablica. I onda imamo na kraju dakle prodaja, nabava, to je nešto što je, prealokacija robe. Iskreno govoreći, ovdje mi nije jasno što znači pod prealokacijom robe, što ste s tim htjeli izvršiti. Veli prealokacija je izvršena iz skladišta proizvođača u skladište ravnateljstva zaliha, realizacija odluke Vlade Republike Hrvatske o jednokratnoj robnoj pomoći Caritasu. Ako je jednokratna pomoć to znači da je roba otišla u Caritas i da ona više ne postoji na skladištu i da se ne može nikako govoriti o prealokaciji robe. Prealokacija robe je kad je premjestite iz skladišta u skladište. Mislim ja vas lijepo molim da pogledate neke stvari. I veli Ravnateljstvo robnih zaliha izvršilo je prealokaciju ulja za loženje od 3% S dakle sumpora u svrhu obnavljanja sukladno uredbi o kakvoći naftnih derivata. Iz tog razloga se iz skladišta Ravnateljstva ulje za loženje prealocirano na nove lokacije gdje će se postepeno … za ulje za loženje sa 1% S u skladu s uredbom. Gledajte, to su dvije stvari i mi ne možemo govoriti o prealokaciji. O prealokaciji možemo govorit istih roba, ali ako mi kažemo da na robnim zalihama moramo imat lož ulje sa 3% S i lož ulje sa 1% S onda te količine moramo imati. Znači mi možemo s jedne alokacije jednu vrste robe prebacit na drugu, ali ne možemo govorit da smo jednu vrstu robe prebacili na drugo skladište jer ćemo to zamijenit s ovim. Onda moramo promijenit odluku o strateškim robnim zalihama. Onda vam ova cijela priča od naprijed ne paše. Zato vam kažem da naprosto izvješće nije dobro napravljeno jer da je ono rađeno po pravilima struke onda se ovo naprosto ne bi moglo dogoditi. Jer kad pogledate vi ovdje, pogledajte si malo gore u tablicu, pogledajte ovdje govorite o ulju za loženje 3 S i 1 S, a gore u tablici imate ulje za loženje samo kg i 5 milijuna 788 tisuća. Znači nemate dvije vrsta ulja za loženje. Dakle to je što se tiče izvješća. I druga stvar gospodine zamjeniče ministra, dakle sve odluke Vlade ako želite naznačiti kome je Vlada dala robu iz robnih zaliha, od Caritasa pa nadalje onda to trebaju biti posebna glava u skladištu. Zašto, zato što te robe više nema u skladištu i da bi se pravdao izlaz iz skladišta dakle Vlada mora donijet odluku da se iz robnih zaliha ta roba nepovratno da nekome ili da se da nekome, ali da je obvezan vratit te zalihe. Ili recimo ono što je dobro napravljeno, što je počela Vlada raditi, a to su bile one famozne cisterne za vodu koje su ležale na robnim zalihama, nitko ih nije koristio, a istovremeno recimo dobrovoljna vatrogasna društva i po sjevernom dijelu Hrvatske, a da ne govorim po Dalmaciji nisu imali takva vozila, a ova vozila su propadala na robnim zalihama su bili po 10-15 godina, nisu se koristili. izuzetno dobar potez. I možda da u budućnosti s obzirom da danas i Hrvatska puno drugačije izgleda nego što je izgledala prije 5-6 godina i s obzirom na i drugačiju trgovačku mrežu, drugačije njihove zalihe, s obzirom da imamo neke proizvođače i doma pa s obzirom i na HANDA-u i neke druge agencije koje moraju osigurati strateške zalihe što se tiče goriva, možda bi trebali razmišljati da i ovo Ravnateljstvo za robne zalihe i robne zalihe Hrvatske trebaju izgledat malo drugačije. A možda smo napravili izvješće ovako kažem kako nalažu pravila struke, onda bi nam se možda samo uputilo na to, ali evo ja vas samo upozoravam gospodine zamjeniče ministra da ovu stranu 21 i 22 pročitate pa ćete vidjet da ima tu malo u potpunosti mogu reći da uz ove zamjerke koje sam rekao na početku što se tiče samog izvješća i što se tiče njegovih nejasnoća, ali mogu reći da ovo što je dato u zaključnim napomenama opet su se pobrkale i kruške i jabuke i opet miješamo nešto što naprosto nije. U zaključku treba stajati ono što konstatiramo kakva nam je situacija sa robnim zalihama i što nam treba da te robne zalihe budu adekvatne potrebama Hrvatske u nekakvim prirodnim nepogodama ili nekim drugim nepogodama i kad pogodi druge zemlje pa kad idemo dalje, to bi trebali biti zaključci. A pogledajte što ovdje u zaključcima piše, da je ostvaren manjak prihoda od 17 milijuna kuna i on je pokriven prenesenim viškom prihoda i primitaka iz ranijih godina. To je trebalo bit konstatirano u prvoj tablici u prvoj glavi gdje se govori o prihodima i rashodima i to ne može nikako bit u zaključcima jer to nije nikakav zaključak, to je jednostavno jedna matematička računovodstvena operacija gdje smo zbrojili lijevu i desnu stranu i konstatirali smo to. Ali u svakom slučaju ovo što ste rekli, dakle podržavamo da se ako je to ikako moguće iako će bit vrlo teško s obzirom na proračunsku situaciju, osiguraju dodatna sredstva za nabavku i obnovu strateških zaliha, iako kažem s obzirom na drugačiju situaciju u Hrvatskoj što se tiče i trgovačkih lanaca i robe i svega i nekakvih privatnih skladištenja, prije svega što se tiče pšenice. Možda se problem nekih robnih zaliha može drugačije riješiti, ali u svakom slučaju ja bih preporučio da ovo izvješće se napravi kao što se radi standardno jedno materijalno-financijsko-knjigovodstveno izvješće i onda će svatko kog bude zanimalo u Saboru moći pročitati i moći vidjeti jer i kolega Glavina u ime kluba HNS-a govorio o nekim stvarima. Mi ovdje imamo pobrojene stvari, ali isto tako je evidentno da 90% ovih potraživanja nažalost neće bit naplativo. Zašto, zato što su nastala prije kraju. **Šuker, Ivan (HDZ)** Ok, hvala lijepo. I dakle mi ćemo zbog toga oko ovog izvješća biti suzdržani jer ono naprosto nije tehnički dobro napravljeno i ne nudi nikakva rješenja da to bude bolje sutra. Zahvaljujem. Pozivam sada za govornicu poštovanog Igora Rađenovića da iznese stajališta kluba SDP-a. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a će podržati ovo Izvješće. Budući se iz njega je vidljivo i razvidno da se u izvještajnom razdoblju, dakle u razdoblju za 2012. godinu poslovanje sa strateškim robnim zalihama odvijalo sukladno propisima važećim za proračun i proračunske korisnike sukladno zakonu donesenom 2002. godine, te odlukama i zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Kažem i tom uvodnom rečenicom zašto kažem da je sukladno propisima. Nekih prethodnih godina tome nije bilo tako i mora vas veseliti da su stvari u ovoj godini ne čuje se./… Govorili smo o nekim prethodnim godinama kolega Šuker o Đakovštini, raspravljali smo o tome prije. Nije mi namjera vraćati se u tu povijest. Ali jednako tako podržavam i one stvari koje ste i vi izrekli da je ovo Izvješće moguće i popraviti. veliki korak naprijed u odnosu na izvješće koje je ovaj Sabor usvajao prethodnih godina. Ona su bila puno šturija, puno nejasnija, nisu išla u povijest. Ljudi dakle iz Ravnateljstva za robne zalihe Ministarstva gospodarstva napravili su značajan korak naprijed. Da li je on dovoljan očigledno nije i slažem se tu sa vama. Ja zajedno sa nekim kolegama, kolegom Mandićem i kolegom Miloševićem sjedim u Savjetu za robne zalihe i mi praktički dnevno usvajajući, dnevno na sjednicama tromjesečno usvajajući i kvartalna izvješća i polugodišnja izvješća dajemo određene sugestije. Ljudi iz Ravnateljstva robnih zaliha ih prihvaćaju, tako da u tom pogledu idemo naprijed. Čak i sa samim imenom evo upozorili su me neki ljudi koji se u to znatno bolje razumiju. Negdje nam je promaklo u samom naslovu, dakle ovoga Izvješća ovo slovo "s" da kao Izvješće o upravljanju s robnim zalihama za 2012. sa financijskim pokazateljima. To nam ne treba. Stoji na samim stranicama Sabora, stoji dakle robnim zalihama i to bi bilo daleko sretnije rješenje za budućnost. Negdje u Vladi se to slovo pojavilo pa je izazvalo zabune i prepisivali smo ga. Dalje na stranicama Sabora još dobro stoji, pa evo čisto i zbog zapisnika i zbog budućnosti da i to spomenem. Dakle, sredstva za financiranje robnih zaliha osiguravaju se u državnom proračunu, primarno u državnom proračunu, te od zakupnine skladišta i prodaje skladišnih zaliha, stvaranje, obnavljanje, distribucija, upotreba i korištenje zaliha, te osiguravanje skladišnog prostora i čuvanje robnih zaliha provodilo se sukladno bilanci, a kojim se određuju vrste, količine roba te njihov teritorijalni razmještaj. Kriteriji su se utvrdili, dakle metodologijom procjenom broja stanovnika, vremena potrebnog za zbrinjavanje, nutritivnih potreba. Sjetimo se bilo je dosta, doduše to je bilo u u protekloj godini oko onih pašteta dosta. Kako se zovu? Kokošjih pašteta, pa je bilo dosta šaljivih napisa o tome, a baš se vodilo kažem kroz ovo načelo nutritivnih potreba po strukturi populacije, po dobi i spolu, svim vjerskim skupinama itd. po trajnosti, vremenskom periodu i tehnologiji distribucije, određenih rizika, te geografskih, klimatskih i gospodarskih specifičnosti. No da sve to ne bih ponavljao cijeneći vaše vrijeme čisto da spomenemo da su robne zalihe kažem i to stoji u ovom izvješću u zadnje tri godine iskorištene i za međunarodnu humanitarnu pomoć za Republiku Tursku, za Republiku Afganistan, za Rusku Federaciju, Republiku Bugarsku, Rumunjsku i Albaniju i da je vrijednost tih sredstava bila nešto više od 7 milijuna kuna a i pomoći i strateških robnih zaliha kažem za taj period od tri godine u ukupnom iznosu od 37 milijuna, gotovo 38 milijuna kuna u Republici Hrvatskoj i to u pravilu Crvenom križu, Caritasima, Merhametu itd. itd. da ne nabrajam one koje zanima detaljno je to prikazano. Spomenuli su moji prethodnici osnovna vrijednost ovog izvješća, tj. osnovna karakteristika poslovanja jest da je povećanje prihoda samog poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine smanjenje kratkoročnih potraživanja i obveza uz neznatno povećanje dugoročnog potraživanja, te su smanjena i kratkoročna potraživanja za prihode uplaćene u proračun kao i potraživanja od kupaca. Ukupan manjak ostvareni tu se slažem sa gospodinom Šukerom to bi moglo biti bolje prikazano, ali na kraju je ipak vidljivo. Doduše traži nešto više energije, dakle 17 milijuna kuna manjka je ostvareno, pokriveno sa viškom iz prethodnih godina tako da sada višak koji je ostao stoji sa 9 milijuna 138 tisuća kuna. Dakako to su knjigovodstvene vrijednosti. Popunjavanje robnih zaliha je i u ova teška vremena nužno. Uslijed i samih i elementarnih nepogoda koja nas vrlo često i sve češće očigledno pogađaju sjetimo se snijega u Splitu prije dvije, tri godine. Sjetimo se ove recentne, današnje situacije, recentne situacije u Gorskom kotaru. Očigledno svi zajedno moramo razmisliti o tome da strateške robne zalihe moraju redefinirati svoju poziciju. Naime, mi smo, mi u Hrvatskom saboru, naši časni prethodnici donijeli su, donijeta je bilanca strateških robnih zaliha, zapravo Vlada je donijela još daleke 2004. zajedno sa zakonom. Ali kao što rekoh vrijeme koje stoji pred nama stvara nove izazove i vidljivo je da iz postojeće prakse i samog funkcioniranja robnih zaliha, ali i iz ovih kažem recentnih klimatskih i svih drugih promjena je potrebno i definirati očigledno same robne zalihe. Stoga je i u radu Savjeta kažem u kojem participiraju kolege i Mandić i Milošević i još dva stručnjaka iz redova dakle stručnjaka izabranih na na našem tijelu, dakle na temelju javnog natječaja u Hrvatskom saboru sugerirano i moram reći prihvaćeno od strane rukovoditelja, ravnatelja robnih zaliha i od strane samog ministra da se dakle u nekom razumnom roku predloži nova bilanca strateških robnih zaliha i to je i u kvantitativnom i kvalitativnom obliku. Neke smjernice su tu pokazali. Vi znate da se tu radi i o određenoj, ne određenoj nego stvarnoj dakle tajni, a sukladno članku 9. samog zakona vrstu, naziv, količinu i osnovni teritorijalni razmještaj utvrđuje Vlada. I ono koliko sam ja informiran taj prijedlog prema Vladi će doći relativno brzo. No to je već jedna sasvim druga tema i vjerojatno ćemo o njoj raspravljati u neka buduća vremena, tj. u tijeku ove godine koja je pred nama, tj. u kojoj jesmo, 2014.godini. S obzirom da samo izvješće kažem ima svojih određenih manjkavosti ali predstavlja značajan korak naprijed Klub SDP-a će podržati ovo izvješće. **Stazić, Nenad Zahvaljujem. Imamo prijavljenu jednu repliku, poštovani Ivan Šuker, izvolite. ja kao oporbeni zastupnik nisam htio koristiti slučaj pašteta iako se on doduše odnosi na 2011. Zašto? Zato što je izuzetno važna rasprava a koliko je ovo važna rasprava najbolje su osjetili stanovnici Gorskog Kotara prije tjedan dana a koliko je bitna ova tema osjećaju od jučer navečer stanovnici i Karlovca, nažalost i Zagreba i moje Velike Gorice. Jer da imamo evidentirane sve agregate u RH i koliko ih ima privatno i koliko ih ima poduzeća dakle pri civilnim zaštitama ili ovoga u dobrovoljnim vatrogasnim društvima mi smo Gorski Kotar u roku od 24 sata mogli premrežit s agregatima i mogli smo riješiti problem električne energije. A s obzirom da se radi o izvanrednoj situaciji znači da se može praktički, nekad se to govorilo mobilizirati imovina, uzme se što nekom nešto u ovom trenutku ne treba jer se radi o izvanrednom stanju i vrati se normalno ispravno kad treba. Ali nažalost takve evidencije nemam. Zato sam rekao da je dobro što su određene vatrogasne cisterne iz robnih zaliha otišle tamo gdje su trebale i gdje se koriste stalno nego da stoje na ovome jer ovakve nepogode nažalost ne događaju se. Međutim, ovo sa poplavama u Zagrebu i okolici dakle, Velika Gorica i Karlovac, ja si samo postavljam pitanje o tome ću govoriti više kad budemo raspravljali o izvješću Hrvatskih voda ili nešto slično jer imaju odluke Vlade od 2010.godine nakon velike poplave kad je pukao Savski nasip i sad se postavlja pitanje da li su ta državna poduzeća izvršila te odluke Vlade i da li bi se određene poplave dogodile danas. Druga stvar, godišnje se troše silne, stotine milijuna na čišćenje kanala, Velika Gorica, Zagreb su poplavljeni samo zbog toga što nisu očišćeni kanali a to isto tako spada između ostalog u ovo jer će vjerojatno dio robnih zaliha morati ići na teren da se pomogne ovim ljudima koji su ugroženi. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa nama treba uređenje na mnogim poljima i jedno su slova zakona a drugo su nažalost prakse koje funkcioniraju, koliko se zakoni poštivaju a onda i kad piše pitanje koliko i kako, ali to je već stvar izvršne vlasti. Mi ovdje moramo se truditi da poboljšamo same zakonske propise a onda da i kroz izvješća vidimo je li se oni provode onako kako treba. Ne znam što ste vi čuli. Prethodnih godina sam rekao, mislio sam na Đakovštinu, na ono što se događalo 2008., 2009. itd. Nažalost evo preboljeli smo te dječje bolesti koje su se događale. Ja se barem nadam da nećemo unazad otkriti određene manipulacije bilo manipulacije u Karlovcu sa mazotom itd., sve su to vremena koja su iza nas, koja eto takva su kakva su i oko kojih puno toga puno toga i danas plaćamo. Ono završno i drago mi je da se oko toga slažemo je da kažem treba definirati očigledno i pozicije kao što rekoh i kvantitativno i kvalitativno, neke količine recimo imamo jako puno vegete i nutritivno itd. sad da ne iznosim što to sve sadrže robne zalihe, neke jednostavno pojelo vrijeme. Jednostavno danas život ide drukčije od onoga, ono što su bile potrebe 2004.godine danas to nisu, promijenile su se klimatske okolnosti i drago mi je da se s te strane ima razumijevanja. Ja kažem, u svojoj raspravi sam htio i pohvaliti i konstruktivan pristup kolega HNS-a kolega Mandića i kolege Miloševića koji su svojim prijedlozima dakle dali aktivan doprinos. Pozicija savjeta za robne zalihe na koje ste nas svi imenovali je takva da kako bih rekao ubrzava, akcelerira procese unutar samog ministarstva i dakle ravnateljstva za robne zalihe a Vlada donosi konačne odluke. Mi smo sa svoje strane u ime svih vas učinili sve da dakle ubrzamo tu proceduru i da Ministarstvo gospodarstva obradi što je moguće prije ovu predloženu bilancu strateških robnih zaliha. To je ovoj zemlji očigledno potrebno. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sa stajalištima Kluba Hrvatskih laburista- stranke rada upoznat će nas poštovana kolegica Nansi Tireli, izvolite.

svjedoci moramo biti izuzetno osjetljivi prema robnim zalihama i brinuti o njima ako ništa drugo zbog takvih situacija. Međutim iščitavajući ovo izvješće ono što me je najviše zaintrigiralo i što mogu reći u jednoj rečenici jeste to da iščitavam da su iz robnih rezervi nestali antifriz, konzerve ribe i lož ulje. Dakle, to je ono što mene osobno zabrinjava jer se uvijek postavljam pitanja kako ako pratimo nešto, ako se tome posvetimo, ako o tome brinemo može nam se dogoditi da nam nekih 500 ili nešto recimo nafte ili lož ulja točnije nestane, što se to mora u sistemu dogoditi da jednostavno takve stvari ne vidimo ili da ih u konačnici dozvolimo ali evo i izvješće državne revizije za 2012. godinu po pitanju Ministarstva gospodarstva je utvrdilo određene nepravilnosti koje su po njihovom mišljenju djelom odnosno posljedica nezadovoljavajućeg funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola i kao takve su utjecale na izražavanje i uvjetnog mišljenja državne revizije a zasigurno su i ovi manjkovi u robnim strateškim zalihama jedan od tog djela. Što se tiče samog izvješća, izvješće je takvo kakvo je za 2012. sa svim evo svojim činjenicama i sa svim nedostacima koje kao takvo ima ali ja bih uistinu voljela s obzirom da je zamjenik ministra danas ovdje da uz objašnjenje što jesu robne zalihe i zašto ih koristimo pokuša odgovoriti na nekoliko pitanja, odnosno interesira me onih 37,5 milijuna isknjiženih potraživanja sa robnih zaliha i evo sada kad gledamo izvješće kao takvo vidimo, odnosno piše u izvješću da su ta potraživanja većim dijelom sporna od tamo negdje 2003. godine, sada smo evo 2014. Ja neću Ja neću uistinu po ovim tablicama ići koja su to poduzeća, iznosi su izuzetno veliki, ali voljela bih dobiti odgovor i neću više duljiti duljiti vezano za ovo izvješće jer je više-manje sve o njemu rečeno. Voljela bih uistinu večeras dobiti odgovor na pitanje kako je moguće da poduzeća koja su u 2000. godini prijavila manjak robe protiv kojih je podnesena kaznena prijava, država nije uspjela napraviti ništa da ta svoja potraživanja naplati s obzirom da je velika većina ovih 24, čini mi se navedenih poduzeća brisana iz sudskog registra 2012. godine. Dakle imali smo punih 12, odnosno 14 godina da država namiri nekakva svoja potraživanja i ja samo možda naivno pitam zašto se to u ovih 14 godina nije dogodilo i da li je netko u Ministarstvu gospodarstva ili u ravnateljstvu odgovarao za te propuste, točnije za 37,5 milijuna kuna kojih smo, evo isknjižili? Naime kada se tvrtke brišu iz sudskog registra mogu to napraviti zbog nekoliko razloga odnosno s nekoliko osnova. Ili je u pitanju likvidacija ili je stečaj ili 2 godine za redom nisu podnijela godišnja financijska izvješća i čak bih rekla da možda i nisu upitni oni koji su prestali postojati kao poslovni subjekti u ovih 12 ili 14 godina, nego me više zabrinjavaju upravo ti djelatnici koji nisu pravovremeno i na pravi način osigurali potraživanja i na taj način, s obzirom na ono što im jeste posao po pitanju zaštite državne imovine, zaštitili tu istu državnu imovinu. Mi sada ovdje čitamo da je recimo nestalo lož ulje, da je izdano rješenje da se to lož ulje vrati u skladište, ali to se nije dogodilo, lož ulje nitko nije vratio, pokrenuta je kaznena prijava i izdano financijsko terećenje po tržnim cijenama. To je bilo 2012. godine i ako ovako nastavimo i ako zauzmemo ovakvu politiku upravljanja državnom imovinom, odgovornosti prema toj državnoj imovini, onda ćemo za 10 godina iščitavajući neko slično Izvješće

zašto Državno odvjetništvo zajedno sa Ministarstvom gospodarstva koje je evo pokrenulo od ovih 24 subjekata, 13 kaznenih prijava, nije stavilo nekakvo zabilješku odnosno na neki način osiguralo se sa imovinom tih poduzeća kojima su se jednostavno na naplatu dali samo akceptni nalozi, a da se nakon toga, izgleda u punih 12 ili 14 godina uistinu nitko nije potrudio da vidi što je s tim i na koji način smo svoja državna potraživanja zaštitili i da li smo od tih silnih 24 poduzeća koja su u međuvremenu otišla u stečaj mogli naplatiti nešto, da li su ta poduzeća uistinu imala nekakvu imovinu ili su bili poslovni partneri opet države, a bez da su imali nekakvu imovinu? Dakle, to su to su pitanja na koja bih ja voljela večeras dobiti odgovor. I od ovih 13 kaznenih prijava koje su podnesene ako mogu, evo zamjenika ministra gospodarstva, s obzirom da je Ministarstvo gospodarstvo odgovorno za robne rezerve, dobiti odgovor ja, svi mi ovdje, a vjerojatno i hrvatska javnost. Da li je od tih 13 kaznenih prijava ikoja urodila plodom i da li je itko od ovih 13 prijavljenih osoba prijavio odgovarao za 37,5

Poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Pa ja bih rekla da je ovo izvješće u onom konceptualnom smislu dosta solidno napravljeno, dakle pogotovo u odnosu na ranije godine. Mi znamo kakva smo izvješća dobivali i ranijih godina, ono što mene apsolutno više brine je sadržaj ovoga izvješća. Dakle, u ovom izvješću ima puno loših brojki, s tim da moram reći da te loše brojke datiraju iz prošlih godina. Dakle, reći ću nešto ponajprije o inventuri na dan 31. prosinca 2012. Naime, strateške zalihe kako iščitavamo iz ovog izvješća čuvaju se kod 68 skladištara i svi su oni obuhvaćeni inventurom po stanju posljednjih dana 2012. godine. Usporedbom stanja utvrđenog popisom sa stanjem evidentiranim u robnom knjigovodstvu Ravnateljstva za robne zalihe, utvrđeni su inventurni manjkovi, dakle prije svega na zalihama antifriza, ribljih konzervi i lož ulja. Ono što nije dobro, dakle nigdje nije spomenuto koliki su vrijednosno ti manjkovi, doduše ovdje iz ovog pregleda potraživanja na dan 31. prosinca 2012. moguće je vidjeti pojedine od tih manjkova, ali samo tamo gdje su osnove dugovanja samo manjkovi. Tamo gdje je više osnova dugovanja iskazano, više se ne može utvrditi koliki je samo manjak. Vidi se naime i iz izvješća i to da su pokrenuti neki prekršajni i kazneni postupci ali obzirom na to da se ne vidi gdje su se manjkovi dogodili mislim da bi ubuduće bilo jako dobro upravo to pokazati gdje su ti manjkovi utvrđeni obzirom na upravo ona loša iskustva koja imamo iz prethodnih godina, dakle podsjetit ću na slučaj Đakovštine. Bilo bi jako dobro da se skladištari kod kojih su utvrđenih ti inventurni manjkovi definitivno i zauvijek brišu iz evidencije mogućih odnosno potencijalnih skladištara. Dakle da oni koji su se ogriješili o manipulaciju odnosno raspolaganjem robnim zalihama ne budu više skladištari. I sada nekoliko rečenica o samom financijskom rezultatu. Dakle prihodi su ostvareni u iznosu od 28,5 milijuna kuna, rashodi u iznosu od 45 milijuna kuna. u usporedbi sa 2011.godinom rashodi su povećani čak 3,3 puta. Ali to je u najvećoj mjeri kao što vidimo posljedica činjenice da su rashodi za nabavu strateških zaliha povećani više od 10 puta. Dakle 2012.godina je u doslovnom smislu riječi bila godina jednog značajnijeg Ova činjenica o tim velikim zanavljanjima strateških zaliha bitno je utjecala na financijski rezultat poslovanja, dakle vidimo da je financijski rezultat negativan odnosno da je iskazan gubitak u iznosu od 17,2 milijuna kuna. međutim obzirom da je prethodne godine 2011.godine višak prihoda nad rashodima eto taj manjak u 2012.pokriven je sa 26 milijuna kuna prenesenoga viška tako da je i konačan rezultat u 2012.pozitivan i iznosi 9 milijuna kuna. Ono što je po meni najintrigantnije i na to su već pažnju skrenuli i moji prethodnici u raspravama jesu podaci o potraživanjima i podaci o obvezama robnih zaliha kao najvažnijim pojavnim oblicima imovine i izvora. Nažalost ovdje u izvješću nema podataka o ukupnoj aktivi i ukupnoj pasivi pa ne znamo koliki su udjeli tih potraživanja i obveza u ukupnoj imovini i ukupnim izvorima. Dakle na dan 31.prosinca 2012.potraživanja su iznosila preko 383 milijuna kuna, čak 30% ukupnih potraživanja su potraživanja od kupaca s tim da ne znamo koja su dospjela, a koja ne jer ima i friških potraživanja, a daljnjih 30% i to je ono što je vrlo loše odnosi se na kamate obračunate kupcima zbog nepravovremenog podmirenja dugova prema robnim zalihama. Dakle ova dva podatka pogotovo taj podatak o iznosu zateznih kamata govori koliko se neodgovorno gospodarilo robnim zalihama, kako se nisu uopće poduzimale mjere za pravovremenu naplatu potraživanja. Ovu konstataciju dodatno učvršćuje podatak o obvezama koji kaže da su ukupne obveze robnih zaliha posljednjeg dana prosinac 2012.godine iznosile 214 milijuna kuna s tim da se 213 milijuna ili 99% dakle gotovo cjelokupan iznos odnosi na obveze za zajmove koji su uzeti od tuzemnih banaka. Dakle robne rezerve se zadužuju za financiranje zaliha, uzimaju se krediti, a svoja potraživanja se ne uspijevaju naplatiti. Dakle imamo ogromna nenaplaćena potraživanja. Očito je dakle možemo zaključiti da su porezni obveznici RH zapravo 2 puta plaćali robne zalihe. Iz pregleda potraživanja po tvrtkama vidimo da je najveći dio tih potraživanja stariji od 10 godina pa tako recimo imamo NAMa-u to je apsolutno najveći iznos 123 milijuna kuna on datira iz 1999.godine, pa imamo Klas iz Nove Gradiške 64 milijuna kuna iz razdoblja '97.-2000.ili recimo Bednja Ludbreg 23 milijuna iz 2000.itd., itd. dakle cjeloviti pregled imamo. Daleko najveći broj tih tvrtki je u stečaju. I naplativost tih potraživanja vrlo je upitna rekla bih ako znamo kakva su nam iskustva iz stečajeva, dakle naplativost je nulta. I čovjek se pita, jesu li zapravo te robne zalihe bile svojevrsne samoposluge za određene tvrtke i za određene pojedince dakako? Da je tome tako potvrđuje podatak da su robne zalihe temeljem presude suda, zatvaranjem stečaja i brisanjem iz sudskog odnosno obrtnog registra u 2012.godini isknjižile potraživanja u ukupnoj visini od preko 37 milijuna kuna. dakle riječ je uglavnom o potraživanjima iz 1991.do 2000.godine. dakle ono što je činjenica to je zauvijek izgubljeni novac 37 milijuna kuna. I zaključit ću na kraju, država i porezni obveznici dakle tu stavljam akcent upravo na porezne obveznike, izgubili su kroz sustav robnih zaliha ogroman novac i želim vjerovati da će ravnateljstvo u ovom narednom razdoblju u ovome segmentu, dakle segmentu robnih zaliha uvesti više reda ponajviše iz dva razloga. Dakle prvi razlog je strateški značaj robnih rezervi, a drugi razlog je upravo to što se financiraju javnim novcem, dakle novcem poreznih obveznika. Mislim da to daje jednu potrebu ogromne odgovornosti raspolaganja odnosno poslovanja s robnim zalihama.

ako izvučemo pojedini tonski izvadak koji su kratki 10 sekundi pa da se krivo ne shvati evo da još jednom podvučeno i da ne treba zapravo ubiti glasnika. Sami ste rekli imate daleko više iskustva od mene u ovome Domu da izvješća prethodnih godina nisu bila tako detaljna i praktički nisu uključivala sav ovaj pregled potraživanja i jedan povijesni aspekt. Tako da je iz brojke jasno i kada to detaljnije pokažemo da se tom pažnjom dobrog gospodara očigledno u punom obliku nije obavljao svih prethodnih godina pa i oko same naplate potraživanja itd. Ono što je dobro i što je ravnateljstvo napravilo sa jedne strane podvuklo crtu pa je to i kroz ovo izvješće vidljivo. Iako se slažem sa raspravom kolege Šukera ispred HDZ-a da se to moglo napraviti još bolje, još transparentnije, da su te brojke mogle biti čitljivije, ali napravili smo značajan korak naprijed. za budućnost i zato kažem ja se nadam da smo prebolili te dječje bolesti i da smo sada vidjeti gdje smo, što smo, kako smo, pitanje je koliko, kolegica Tireli je spomenula tvrtke koje su praktički izbrisane iz sudskog registra jer ne postoje više od 15 godina i sa te strane su i ostale ovdje u ovim bilancama. Bitno je da tu podvučemo crtu, ali je bitno i onaj korak dalje napraviti, dakle da Ravnateljstvo za robne zalihe i to je ono što ja ja vjerujem treba izaći kao pouka iz ove rasprave, da napravi jedan … što bi se reklo, bilance i strateških robnih zaliha da što je moguće prije predloži Vladi. A ove stvari da se strateškim robnim zalihama upravlja manirom dobrog gospodara, mislim da to ipak dolaskom Kukuriku koalicije postaje standard i da će ostati standard za buduća vremena. Hvala lijepa. Na repliku odgovara poštovana Nadica Jelaš. dakle to mora ostati jedna povijesna hipoteka, nešto iza nas, a tražit ćemo, gledat ćemo svake godine po izvješćima Ravnateljstva da li se doista ide naprijed. vjerujemo da će izvješće biti svake godine sve bolje. Završna riječ pripada zamjeniku ministra gospodarstva Alenu Leveriću. Izvolite. **Leverić, Alen** Hvala lijepo potpredsjedniče. Evo samo možda nekoliko komentara vezano za ovu današnju raspravu. … /Buka

područje sjeverne Hrvatske odnosno mogućnosti poplava. U većem dijelu imamo i elektrane itd. i ovo što se sad dogodilo i u ostalom dijelu Hrvatske. Ministarstvo gospodarstva odnosno Ravnateljstvo za robne zalihe ove godine raspisat će natječaj za nabavku odnosno nabavku čamaca koji će omogućiti prijenos ljudi i imovine kad nastane elementarna nepogoda kao što je poplava ili ne daj Bože jača elementarna nepogoda. Isto tako želim se zahvaliti vezano za ovu današnju raspravu i prijedlozi za poboljšanje ovog izvješća, isto tako izvješće za 2013. godinu koje će uskoro i u Sabor biti će na tragu ove današnje rasprave i kvalitetnije odrađeno, odnosno napravit će se, ići u smjeru da bude i čitljivije i da se sve brojke koje se nalaze unutra budu i kvalitetno raspravljene. Hvala lijepa. pitanje uvažene zastupnice Tireli, vidjeli ste iz tablice Ministarstva gospodarstva odnosno Ravnateljstvo je koristilo sve moguće instrumente koji su na raspolaganju vezano za probleme koji su nastali odnosno ovaj dio u tablici, potraživanja koja imamo u 2012. godini, odnosno vidjeli ste da su dizane kaznene prijave i mislim da to dovoljno govori o ozbiljnosti da se naplate potraživanja koja imamo, da li kroz kaznene prijave ili nekakve druge instrumente. Zahvaljujem. Zaključujem ovu točku dnevnog reda. Glasat ćemo kad se za to steknu uvjeti.